ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание председателят на Народното събрание предлага в седмичната Програма за работа на Народното събрание да бъде включена следната допълнителна точка: Проект на решение за приемане на правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради заболяването COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето. Вносители – народният представител Даниела Дариткова и група народни представители. Подлагам предложението на гласуване. Гласували

На заседанието присъстваха: Кирил Ананиев – министър на финансите; Калин Христов – подуправител на БНБ; Цветан Цветков – председател на Сметната палата; професор Борис Грозданов – председател на Фискалния съвет; Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор; представители на синдикатите и работодателските организации, и други. Министър Ананиев представи Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и подчерта, че разчетите в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. отразяват тенденциите в есенната макроикономическа прогноза за развитието на националната икономика и оценките за ефекта от разходните дискреционни мерки, в това число и от временните мерки в условия на извънредни обстоятелства. Разходните мерки за периода 2021 – 2023 г. са основно социално-икономически по своя характер: социални мерки за закрила на най-уязвимите групи, мерки за подкрепа на бизнеса и заетостта и мерки за преодоляване разпространението и за лечение на COVID-19.

Пазар на труда Прогнозираната заетост за 2021 г. е 0,9% след очакван спад за 2020 г. Заедно с процеса на възстановяване на заетостта се очаква и коефициентът на безработица да намалее първоначално до 5,2% през 2021 г., а през следващите години и до 4,6%, на което ниво да се стабилизира. 3. Инфлация Инфлационните процеси през 2021 г. ще зависят преди всичко от степента на възстановяване на международните цени на суровините и на цените на петрола. В края на 2021 г. се прогнозира инфлацията да се ускори до 2,8%, а средногодишната инфлация до 2,1%.

Разходите, изразени като процент от БВП, са в диапазона от 42,2% до 39,6% и имат основен консолидационен принос за постигане на целите за бюджетното салдо. Независимо че параметрите на разходната част на бюджета за 2020-а и 2021 г. надвишават 40%-то правило по чл. 28, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), то след елиминиране на ефекта от временните разходи за COVID-19 мерки те са в рамките на ограничението. средносрочен план дефицитът по Консолидираната фискална програма (на касова основа) показва тенденция на намаляване от 4,4% от брутния вътрешен продукт през 2020 г. (ревизирана оценка), до 3,9% от брутния вътрешен продукт през 2021 г., до 2,0% 2,0% от брутния вътрешен продукт през 2022 г. и до 1,8% от брутния вътрешен продукт през 2023 г., като се предвижда дефицитът по Консолидираната фискална програма да се вмести в рамките на ограничението от 2% от брутния вътрешен продукт по Закона за публичните финанси. Ако от обхвата на бюджетното салдо се изключи ефектът от временните COVID-19 мерки, предвидени за 2020-а и 2021 г., дефицитът се задържа в рамките на ограничението на националните фискални правила, като варира между 1,5 и 2% от брутния вътрешен продукт продукт в разглеждания период. Предвижда се консолидация на дефицита на сектор „Държавно управление“ (на начислена основа) към края на периода, като съответно отрицателното салдо по бюджета за 2020 г. постепенно да намалее в периода 2021 – 2023 г. През 2020 г. се очаква бюджетното салдо да бъде отрицателно в размер на 5,2% от брутния вътрешен продукт. В средносрочен план се очаква дефицит в размер съответно на 5% от брутния вътрешен продукт за 2021 г., 1,9% за 2022 и 2,3% от брутния вътрешен продукт за 2023 г. При отчитане на въздействието на временните приходни и разходни мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19 в страната и ограничаване последиците от кризата, дефицитът на сектор „Държавно управление“ в размер на 2,5%. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2021 г. е предвиден да остане непроменен спрямо заложения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в размер на 4,5 млрд. лв. Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране през 2021 – 2023 г. се очаква в края на периода държавният дълг да достигне до ниво от 38,9 млрд. лв., респективно съотношението на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт да нарасне от 25,6% към края на 2021 г. до 28,2% в края на 2023 г. Разходни политики и приоритети на бюджет 2021 г. На първо място – Политика по доходите Предвижда се увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв. През 2021 г. ще бъде постигнато планираното удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г., като за целта са разчетени 360,0 млн. лв. За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19. Бюджет 2021 предвижда и увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, за всички структури, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството, включително и увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт. Образование вторият приоритет Продължава реализирането на мерките, насочени към повишаване привлекателността на учителската професия и мотивацията на действащите учители, като база за осигуряване на обхвата и качеството в предучилищното образование за постигане на по-високи образователни резултати. Трети приоритет – Политика в областта на здравеопазването Политиката в областта на здравеопазването е с основен фокус върху осигуряването на адекватна готовност на здравната система в условията на продължаваща епидемична обстановка, причинена от разпространението на COVID-19, с оглед гарантиране предоставянето на пациентите на необходимата медицинска грижа, и същевременно се предпази здравето на работещите. Социална политика Приоритетите в социалната политика са насочени основно към преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията, свързани със запазване на заетостта, повишаване на пригодността на работната сила и намаляване на безработицата, особено сред младежите, както и подобряване на адекватността и устойчивостта на системите за социална закрила и социално включване с фокус към най-уязвимите групи в обществото. Пенсионна политика Пенсионната политика продължава да се усъвършенства, за да отговори на предизвикателствата. В бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства, както следва: 474,0 млн. лв. за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 94,0 млн. лв. за увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1200 лв. на 1440 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 884,2 млн. лв. за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в това число за целогодишно изплащане на увеличените от 1 юли 2020 г. пенсии с 6,7%, както и ново осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2021 г. с 5 на сто; 318,0 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г., включително. Политика в областта на отбраната Осигурени са средства за поддържане и развитие и модернизация на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана. За 2021 г. разходите за отбрана, съгласно класификацията на НАТО, възлизат на 1,69 на сто от брутния вътрешен продукт, което е с 0,05% от брутния вътрешен продукт повече от референтния процент на разходите към брутния вътрешен продукт по Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от брутния вътрешен продукт. В Законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. е предвиден буфер в размер на 5 на сто от разходите, предоставените трансфери на част от първостепенните разпоредители с бюджет, както и от субсидиите и капиталовите трансфери от централния бюджет, в случай че ситуацията с пандемията COVID-19 се влоши значително, което да доведе до необходимост от осигуряване извънредно на ресурси, свързани с лечението на заболелите български граждани, с оглед опазване на тяхното здраве. От предвиденото ограничение за буфериране на средства в размер на 5 на сто са изключени разходите за делегираните бюджети в системата на предучилищното и училищното образование и Националния институт по метеорология и хидрология, и предоставените трансфери за държавните висши училища, Българската академия на науките и Селскостопанската академия. Бюджетни взаимоотношения на държавния бюджет с общините за 2021 г. Основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет са в общ размер на 4 934,2 млн. лв. Предвидено е увеличение спрямо държавния бюджет за 2020 г.

спрямо одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. При посочените от Министерския съвет приходи и разходи бюджетното взаимоотношение с централния бюджет става 771,3 млн. лв., което е в повече със 116,0 млн. лв. от бюджетното взаимоотношение за 2020 г. Бюджет на Народното събрание за 2021 г. За бюджета на Народното събрание за 2021 г. са предвидени приходи от 1,5 млн. лв.; разходи от 83,0 млн. лв., от които текущи разходи – 75,5 млн. капиталови разходи – 7,0 млн. лв., и резерв за неотложни и непредвидени разходи – 0,5 млн. лв., и бюджетни взаимоотношения с централния бюджет от 81,5 млн. лв. Изготвените разчети

Постоянните комисии на 44-тото народно събрание на свои заседания са разгледали, обсъдили и изразили подкрепата си по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. След приключване на дискусията в Комисията по бюджет и финанси се проведе

Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Следва Докладът на Комисията по правни въпроси. Госпожо Илиева,

На свое заседание, проведено на 4 ноември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди горепосочения законопроект. На заседанието присъстваха: oт Министерството на правосъдието: господин Стоян Стоянов – главен секретар; oт Министерството на финансите: госпожа Маруся Гръбчева – началник-отдел в дирекция „Държавни разходи“; oт Висшия съдебен съвет: господин Боян Магдалинчев – представляващ,

е изготвен въз основа на aктуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. и оценката за очакваното изпълнение на бюджета за 2020 г. Той добави, че водещ принцип при разработването му е гарантирането на независима съдебна власт и прогнозиране на оптималния размер на необходимите средства за обезпечаване на нормалното функциониране на съдебните институции. По отношение на приходната част предложенията по чл. 2 като абсолютна стойност в двата проекта съвпадат. Министерският съвет предвижда спрямо предложения от Висшия съдебен съвет проект за бюджет по-големи приходи от съдебни такси и доходи от собственост и по-малко постъпления от глоби, санкции, наказателни лихви и други приходи. От Висшия съдебен съвет и от Министерския съвет прогнозират постъпленията от приходи, помощи и дарения да са в размер на 109,0 млн. лв., като е налице намаляване на общия размер на приходите спрямо 2020 г. 7 млн. лв. Висшият съдебен съвет прогнозира увеличение на разходите през 2021 г. със 138,6 млн. лв. спрямо одобрените бюджетни разходи за 2020 г. Така разчетен, размерът на разходите за 2021 г. възлиза на 909,9 млн. лв. мотивите на Висшия съдебен съвет е посочено, че при изготвянето му са отразени числеността на магистратите и служителите от съдебната администрация и необходимите средства за обезпечаване на дейността на информационни системи за реализиране на електронното правосъдие. Предвидени са средства, необходими за индексиране на заплатите спрямо утвърдения бюджет за 2020 г., средства за облекло, както и средства за трудовите възнаграждения и осигурителните вноски за планираното увеличаване 332 нови щатни бройки за длъжностите „съдебен помощник“, „системен администратор“ и „съдебен деловодител“, както и 99 щатни бройки за длъжностите – младши магистрат. Господин Магдалинчев добави, че проектът предвижда средства за изпълнение на разпоредбите на чл. 360е от Закона за съдебната власт и за обезпечаване на разходите в областта на електронното управление и въвеждането на Единната информационна система на съдилищата. Проектът на Висшия съдебен съвет предвижда също увеличаване на средствата за капиталови разходи с 31,1 млн. лв.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 съгласно законовите изисквания и възможностите на бюджета предвижда увеличение на разходите спрямо приетия за 2020 г. със 109,0 млн. лв., или общо разходи в размер на 880,3 млн. лв. Планираните от Министерския съвет средства за текущи разходи за обезпечаване дейността на съдебните институции са в размер на 851,3 млн. лв., като увеличението спрямо 2020 г. е в размер на 105 млн. лв. Тези средства включват разходите за персонал на заетите в съдебната система, обезпечаване на изпълнението на Бюрото по защита при главния прокурор, разходите в областта на електронното управление и поетапното въвеждане на Единната информационна система на съдилищата. тази част проектът на бюджет на Висшия съдебен съвет предвижда текущи разходи в размер на 853,5 млн. лв. В частта на капиталовите разходи Министерският съвет предвижда 28,4 млн. лв., като увеличението спрямо 2020 г. спрямо 2020 г. е в размер на 4 млн. лв. Проектът за бюджет, представен от Висшия съдебен съвет, предвижда капиталови разходи, в това число придобиване на дълготрайни активи и основни ремонти, в размер на 55,4 млн. лв. По отношение на максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., двете предложения съвпадат, като се предлага сумата от 134 522,1 млн. лв. По отношение максималния размер на новите задължения Висшият съдебен съвет предлага сумата от 101 459,5 млн. лв., а Министерският съвет планира размерът на нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани, да е 121 856,5 млн. лв. Министерският съвет подкрепя предложените от Висшия съдебен съвет редакции на разпоредбите на чл. 2, ал. 4, 5, 6 и 7. Господин Магдалинчев посочи, че предложените бюджети се различават в разходната част. Госпожа Точкова изрази подкрепа по отношение на бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

хода на дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков и Христиан Митев. Господин Митев посочи, че ще подкрепи Законопроекта за 2021 г. с включен проект за бюджет на съдебната власт със становището на Министерския съвет, като изрази увереност, че предложените разчети ще осигурят нормалното функциониране на органите на съдебната власт. Господин Зарков посочи, че парламентарната група на „БСП за България“ няма да подкрепи проектите за бюджет, изготвени от Висшия съдебен съвет и от Министерския съвет, като акцентира върху затрудненията по актуализиране на съдебната карта, по намаляването на натовареността на магистратите и по въвеждането на електронното правосъдие.

г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г., с включен Проект за бюджет на съдебната власт, съставен от Висшия съдебен съвет; - с 11 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г., с включен Проект за бюджет на съдебната власт

Благодаря, госпожо Илиева. Следващият Доклад е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Моля колегите

На заседанието присъстваха: Росица Велкова – заместник-министър на финансите, Стамен Янев – заместник-министър на икономиката, Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма. Основните приоритети на държавния бюджет за 2021 г. продължават да са политиката по доходите, образованието, здравеопазването, отбраната, социалната политика, пенсионната политика. Приоритет остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми, чрез които да се постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване, изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика. Финансовата рамка на Проектобюджета на Министерството на туризма за 2021 г. е: приходи в размер на 5 184 800 разходи в размер на 19 648 500 лв. и трансфери в размер на 19 868 200

представител Валери Симеонов попита как ще бъдат намалени таксите за ползването на плажните съоръжения и принадлежности, какъв е предвиденият механизъм и правната форма; направен ли е анализ на изразходваните средства за ваучери за почивка в размер на 210 лв.

първо гласуване. На свое редовно заседание, проведено на 5 ноември 2020 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува горецитирания законопроект. На заседанието присъстваха представители на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Комисията

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Кой чете Доклада? Да, господин Ташков. След което следват Комисията по външна политика и Комисията по отбрана. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет. На ред на редовно заседание, проведено на 5 ноември 2020 г., съвместно с Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект

регионалното развитие и благоустройството, госпожа Надежда Генова – директор на дирекция „Финанси на общините“ в Министерството на финансите, експерти от двете министерства и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на Националното сдружение на общините в Република България.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 С Проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предвижда обща субсидия за делегираните от държавата дейности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

постъпилото в Комисията становище на Националното сдружение на общините в Република България са отчетени като положителен резултат увеличаването на средствата за общините в сравнение с бюджета за 2020 г.,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 на жилищни сгради, за пречиствателни станции за питейни води в населените места и други, на които отговориха представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Проектът на бюджет на Министерството на външните работи за 2021 г. беше представен от господин Иван Найденов – постоянен секретар. Госпожа Мария Иванова – началник отдел в дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите запозна Комисията с общата рамка и приоритетите на бюджет 2021.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 В рамките на тези политики са разпределени единадесет програми, които систематизират задачите и целите пред дипломатическата служба. С Проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са определени: приходите, разходите, трансферите и субсидиите от централния бюджет

сравнение с бюджета за 2020 г. повишението е с 249 600 лв.; - политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация – 20 920 500 лв. В сравнение с бюджета за 2020 г. повишението е с 160 500 лв.

Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 10 гласа „за“, 3 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект, № 002-01-59, за Държавния бюджет на Република България за 2021 г., внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г.“ Благодаря. Благодаря Ви, господин Гаджев. Следващото резюме на Доклада е на Комисията по отбрана. Господин Тошев, заповядайте. Следващите два доклада са на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията по земеделието и храните. Господин Тошев, не се закачайте, а бързичко идвайте тук

за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков и Маруся Гарбачева – началник на отдел в дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите. Становището на Министерството на отбраната беше представено от заместник-министър Величков, който изрази удовлетворение от бюджета на Министерството на отбраната и отделените допълнителни средства в централния бюджет. Положително е, че наред със средствата за персонал, минимално нарастват и капиталовите разходи, което в трудните условия на преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, осигурява стабилност за изпълнение на по-малките проекти за модернизация от портфолиото на Министерството на отбраната. Особено важно е, че на основа на годишните разчети в централния бюджет са осигурени средства

Гарбачева отбеляза общата социална насоченост на бюджета и приоритетното финансиране на отбраната заедно с образованието, здравеопазването, социалната политика за запазване на заетостта, мерките за устойчивост на системите за социална закрила и пенсионната политика. Беше потвърдено въвеждането на методиката на НАТО и бяха посочени увеличените средства по конкретните параметри на бюджета за отбрана. В разискванията взеха участие народните представители Кольо Милев, Валентин Радев, Николай Цонков, Симеон Симеонов, Христо Гаджев, Пламен Манушев и Милен Михов. След приключването на обсъждането беше проведено гласуване, в което участваха 17 народни представители: с 10

На свое редовно заседание, проведено на 4 ноември 2020 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република

За политиката в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред са предвидени средства в размер на 1 092 263,7 хил. лв. спрямо 967 441,2 хил. лв. за 2020 За политиката в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси са предвидени средства в размер на 263 576,2 хил. лв. За политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

По отношение бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската предвидени общо разходи в размер на 4 348,6 хил. лв. По отношение на Комисията за защита на личните данни в Законопроекта са предвидени приходи в размер на 300,0 хил. лв. и разходи в размер на 3 220,5 хил. лв. Със Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв

След закриване на дискусията, в която участваха народните представители Иван Иванов, Красимир Ципов, Маноил Манев и Валентин Радев, се извърши гласуване при следните резултати:

„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 4 ноември 2020 г., на което обсъди цитирания законопроект. Основните параметри на Законопроекта в частта „селско

предвидените приходи са в размер на около 3,5 млн. лв. Разходният таван на Фонда е около 370,9 млн. лв. По линия на Общата селскостопанска политика по схемата за единно плащане на площ за директни плащания се предвижда да бъдат усвоени

от които 922 млн. 300 хил. лв. – европейски средства. По линия на Общата рибарска политика средствата са 38,4 млн. лв. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните: без гласове „за“, 1 „против“ и 15 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.,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

за първо гласуване на Законопроект за държавния бюджетна Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 5 ноември 2020 г., съвместно с Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазване, разгледа и обсъди Законопроекта за държавния бюджет на Република Приоритетите само в социалния сектор са както следва: Политика по доходите. Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като този размер ще се запази и през следващите две години. През 2021 г. са планирани целогодишни средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020 г. на разходите на персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в това число за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството. Бюджет 2021 предвижда увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски за всички структури, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономическите мерки на правителството. Приоритетите в социалната политика са насочени основно към преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19, свързани със запазване на заетостта, повишаване на пригодността на работната сила и намаляване на безработицата, устойчивостта на системите за социална закрила и социално включване с фокус към най-уязвимите групи в обществото. бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства, както следва: - 10,0 млн. лв. за активни политики на пазара на труда, които ще бъдат основно насочени за обучение на безработни лица за придобиване на „Дигитална компетентност“; - 300,0 млн. лв. за продължаване на мярката „60/40“ за запазване на работните места; 297,3 млн. лв. за увеличение на средствата за краткосрочни обезщетения и помощи; - 73,0 млн. лв. за целева помощ на семействата с деца до 14-годишна възраст, при които родителите не могат да извършват дистанционно работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка; - 390,0 млн. лв. за отпадане на доходния критерий за достъп до месечните помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование по Закона за семейни помощи за деца; - 10,0 млн. лв. за целеви помощи за отопление; - 21,4 млн. лв. за актуализиране на финансовата подкрепа за хората с увреждания по Закона за хората с увреждания; - 122,0 млн. лв. за механизма за личната помощ по Закона за личната помощ; 79,7 млн. лв. за социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност; - 47,0 млн. лв. за еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти, в размер на 120 лв. годишно, на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв., включително. След приключване на обсъждането се проведе гласуване с резултати: 1. По Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., с включен Проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2, № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври

Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., със Становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл.

Комисията по здравеопазването?

Постъпилите в Комисията по образованието и науката становища от Синдиката на българските учители и от работодателските организации в системата на средното образование изразяват подкрепа за мерките за финансиране. Предлагат да се отделят целеви средства за осигуряване закупуването на дезинфектанти и за система за въздухопочистване на кабинети и общи помещения на образователните институции. Синдикатът предлага да се повишат средствата за делегираните дейности в образованието със 150 млн. лв. В становището си Националният браншов синдикат „Висше образование и наука“ изразява пълната си подкрепа. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Българската академия на науките настояват висшите училища да бъдат изключени от ограничението за изпълнение на разходите и трансферите в размер на 95 на сто, предвидени в Законопроекта. Общият размер на разчетените разходи за образование за 2021 г. е 5 642,3 млн. 642,3 млн. лв., което представлява 4,5% от брутния вътрешен продукт при 4 823,5 млн. лв. за 2020 г. Ръстът на разходите за образование спрямо 2020 г. е в размер на 818,9 млн. лв., от които 728,1 млн. лв. са за сметка на националния бюджет и 90,8 млн. млн. лв. са за сметка на средства от Европейския съюз. В областта на висшето образование приоритет за 2021 г. е увеличаването на възнагражденията за най-ниските академични длъжности. Общият размер на предвидените от бюджета на МОН трансфери за държавните висши училища е в размер на 592,7 592,7 млн. лв. Допълнителните средства за 2021 г. са в размер на 65,9 млн. лв. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати:

на Комисията по околната среда и водите. „ДОКЛАД на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта На свое редовно заседание, проведено на 4 ноември 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. На заседанието присъстваха господин Красен Кралев – министър на младежта и спорта, госпожа Зоя Касърова – държавен експерт в Министерството на финансите, госпожа Силвана Перозова – директор дирекция „Финанси“ в Министерството на младежта и спорта. Господин Красен Кралев представи бюджета в областта на политиките за младежта и спорта. Като представител на сектор „Култура“ с огромно задоволство искам да отбележа, че в изпълнение на приетите изменения в Закона за хазарта през текущата година за първи път в Проектобюджета на Министерството на младежта и спорта на с 3,4 млн. лв. за дейности, финансирани от Национален фонд „Култура“, които не са включени в разходната част по програми на Министерството. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Весела Лечева, Иван Ченчев, Славчо Атанасов и Стефан Апостолов, като се оформиха две групи становища. Госпожа Лечева и господин Ченчев заявиха, че няма да подкрепят бюджет 2021 г. на Министерството на младежта и спорта, като изразиха съмнение в ефективността му предвид начина на разпределение на финансовите средства по политики. Народните представители Славчо Атанасов и Стефан Апостолов изразиха своята подкрепа, като посочиха, че бюджет 2021 г. се увеличава с 18% в сравнение с 2020 г. и отбелязаха като положителна политика двойното увеличение на средствата, директно насочени към спортните клубове.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 Благодаря, господин Вельов. От Комисията по здравеопазването? Госпожо Дариткова, имате думата. След това следва Комисията по околната среда и водите и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.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

на финансите; синдикатите; работодателите; и на съсловните организации в сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Кирил Ананиев, който запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в Проектобюджета на държавата за 2021 г. По Бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. са предвидени допълнителни средства за увеличаване на възнагражденията на персонала в структурите в системата на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, в това число и за извънреден труд на органите, осъществяващи епидемиологичния контрол, за субсидии за лечебните заведения за болнична помощ за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, в това число за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести, психични заболявания, активна туберкулоза, както и за лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни райони за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести, за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв с цел осигуряване на качествени кръвни продукти, за здравноосигурителни плащания с оглед осигуряване на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица, за осигуряване на ваксини и на лекарствени продукти за лечение на COVID-19, за изграждане на Националната здравна информационна система посредством използване на нови технологии в областта на електронното здравеопазване, като и дооборудване на материалната база на лечебните заведения и за изграждане на Национална педиатрична болница. В дискусията взеха участие представители на Националното сдружение на общините в Република България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“, които информираха народните представители, че в контекста на разрастващата се пандемия от COVID-19 следва да се направят известни промени в Проектобюджета, които да отговорят на затруднената ситуация в страната. Беше посочено, че конкретните предложения на двете организации са подробно изложени в писмените им становища, като се изрази надежда, че те ще бъдат обсъдени и възприети между първо и второ гласуване на Законопроекта. След закриване на дискусията се извърши гласуване при следните резултати: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

Благодаря, госпожо Дариткова. Следващият Доклад е на Комисията по околната среда и водите. След нея следват Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по културата и медиите.

г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. На съвместно заседание, проведено на 5 ноември 2020 г., Комисията по околната среда и водите и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледаха Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. Основните приоритети на бюджет 2021 г. в частта, касаеща политиките в опазването на околната среда, бяха представени от министър Димитров. Той посочи основните параметри за Министерството на околната среда и водите: очаквани приходи – 42,5 млн. лв., разходи – 64,6 млн. лв. Министърът представи и бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, който за 2021 г. е в рамките на 70 млн. лв., като отново най-голям е делът на разходите в сектор „Води“ – 40,15 млн. лв. За сектор „Управление на отпадъците“ се планират 14,1 млн. лв. Предвижданият размер на плащанията по Оперативна програма „Околна среда“ е в размер на 549 млн. лв. По Законопроекта взеха отношение народните представители Атанас Костадинов, Ерджан Ебатин, Джевдет Чакъров, Румен Георгиев и Ивелина Василева.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

по транспорт, информационни технологии и съобщения. Господин Летифов, имате думата. След това следват двете резюмета на доклади от Комисията по културата и медиите и от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 4 ноември 2020 г., бе обсъден Законопроект за държавния бюджет на Република г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. На заседанието присъстваха: господин Иван Марков – главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Иван Димитров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, господин Кирил Дойчинов – главен секретар на Държавна агенция „Електронно управление“, както и представители на Министерството на финансите и на синдикалните организации. Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. бе представен пред членовете на комисията от господин Иван Марков. Разчетените собствени приходи по бюджета на които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители, са в размер на 175 930,7 хил. лв. за 2021 г.

за програми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В общия размер на разходите е значителен относителният дял на капиталовите разходи за големи инвестиционни проекти, както и проекти по Механизма за свързаност в Европа.

1 522 576 хил. лв. да бъдат осигурени по сметките за средствата от Европейския от Европейския съюз и от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средствата от Европейския съюз 734 46,4 хил. лв. от централния бюджет в това число погашения и лихви по държавни инвестиционни заеми 49,575,4 хил. лв.; 330 870 хил. лв. от бюджета на Министерството. Към бюджета на Министерството за периода 2022 – 2023 г. в програмния му формат са отнесени трансферите за капиталови разходи от държавния бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за Държавно предприятие Необходимите средства за капиталов трансфер от държавния бюджет за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД са разчетени на база необходимостта от обновяване на подвижния състав и в съответствие със стратегическите цели за закупуване на нов подвижен състав. Предвидено е средствата за капиталови трансфери за 2021 г. да бъдат в размер на 109 000 хил. лв., тоест намаление с 30 000

Във връзка със задължението на „Български пощи“ ЕАД да извършва услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания, с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България в Проекта на закон за държавния бюджет за 2021 г. са планирани средства в размер на 25 032 032 хил. лв. В хода на заседанието бяха представени и обсъдени проектобюджетите за 2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията и Държавна агенция „Електронно управление“. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 9 гласа „за“ и 7 гласа „против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет

„Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 5 ноември 2020 г., обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. В обсъждането участваха представители на Министерството на културата, Министерството на финансите, Българската телеграфна агенция, Българското национално радио и Българската национална телевизия. По време на дискусията взеха отношение народните представители Иван Ченчев, Евгени Будинов, Калин Вельов, Емилия Милкова и Тома Биков. Народните представител Калин Вельов и Емилия Милкова обявиха, че ще направят предложение да се увеличи с 25% стандартът за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 5 ноември 2020 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. От името на вносителя Законопроектът бе представен от госпожа Павлета Торлева – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите. Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. е придружен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 Общо предвидените средства по консолидираната фискална програма за юридическите лица с нестопанска цел възлизат на 332,3 млн. лв., което представлява с 64,8 млн. лв. повече спрямо утвърдените през 2020 2020 г. Допълнителните средства са свързани с осигуряване на ресурси за ограничаване на разпространението на пандемията от COVID-19, както и с предвидени законодателни ангажименти. След проведената дискусия Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 8 гласа „за“, 3 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание

и контрол на европейските фондове

На заседанието присъстваха: господин Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите, доцент доктор Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, доцент доктор Баки Хюсеинов – заместник председател на и госпожа Петя Първанова – председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Ивайло Танев, който запозна народните представители с общата рамка и приоритетите в бюджет 2021 г., 2021 г., фокусирани върху секторите социална политика и политика по доходите, пенсионна политика, образование, здравеопазване и отбрана. За институцията Омбудсман на Република изрази подкрепата си за Законопроекта в частта „Омбудсман“ и представи обосновка на необходимостта от допълнителни бюджетни средства за ефективното функциониране на институцията. Омбудсманът подчерта, че проявява разбиране към трудната финансова ситуация, предизвикана от извънредната обстановка на работа в условията на пандемия, и очаква отпускането на бюджетни средства при възможност. За Комисията за защита от дискриминация доцент Хюсеинов посочи, че заложените средства не са достатъчни за ефективното функциониране на Комисията като независим орган за превенция, контрол и защита от дискриминация. Необходимо е допълнително финансиране за разкриване на нови регионални офиси в страната. че предвиденият бюджет за 2021 г. и одобрените средства по проекти и грантови споразумения от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ дават възможност на Агенцията да изпълнява

г. В това число само искам да посоча, че са отделени пари, в тази сума, разбира се, 600 000 лв. за Рилския манастир, 200 000 лв. за Троянския манастир и 200 000 лв. за Бачковския манастир. Знаете, че това са паметници на културата с национално и световно значение.

Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Уважаема госпожо Председател! Ще Ви представя кратко резюме на: „ДОКЛАД на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика относно Законопроект за държавния бюджет на Република г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое редовно заседание, проведено на 5 ноември 2020 г.,

представляваща мотиви към Законопроекта, и Становището на Министерския съвет по Проекта на бюджет на съдебната власт за 2021 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите: госпожа Росица Велкова – заместник-министър, и от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: господин Антон Славчев – заместник-председател. изтъкнаха, че проектобюджетът следва тригодишната бюджетна прогноза, приета преди това, и Актуализираната бюджетна прогноза за 2021 – 2023 г., като ключовите цели ще бъдат запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и балансирана фискална политика, която се явява надеждна основа за устойчивост на бюджетната рамка, за бързо възстановяване и завръщане по пътя по пътя на икономическия растеж и активност с оглед неблагоприятното влияние на епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и неговото ограничаване.

което включва разходите за възнаграждения, за социални осигуровки и за друг вид възнаграждения не само за заплати, което е в плюс спрямо увеличението, направено през 2020 г. Господин Антон Славчев изрази удовлетвореност от така представения проектобюджет на КПКОНПИ, като изтъкна, че планираните финансови показатели за КПКОНПИ, отнасящи се за финансиране изпълнението на възложените ѝ функции по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, и налагане на санкции и на други мерки в случай на установен конфликт на интереси, представляват сериозен гарант за ефективното и пълноценно изпълнение на тяхната дейност през следващата година. След проведената дискусия и гласуване Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика: с 5 гласа „за“,

внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г., заедно с Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2023 г., представляваща мотиви към Законопроекта, като се вземе предвид Становището на Министерския съвет по проекта на бюджет на съдебната власт за 2021 г.“ 2021 г.“ Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ячев. Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – господин Петров. Докладът е доста обширен. Надявам се да го представите в резюме.

и Комисията по околната среда и водите разгледаха Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет. С оглед спецификата на своята работа Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разглежда параметрите на проекта за държавен бюджет за 2021 г., касаещи вноската на Република България в бюджета на Европейския съюз, както и планираните приходи и разходи по линия на средствата от Европейския съюз.

са предназначени за Държавен фонд „Земеделие“, Национален фонд и другите сметки за средства от Европейския съюз. От Националния фонд в

а разходите да са в размер на 2,890.0 млн. лв., или 2,3% от брутния вътрешен продукт. В Държавен фонд „Земеделие“ приходите (без постъпленията) по сметката за средства се предвижда да бъдат 699,7 млн.

За 2021 г. планираните приходи по другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми се предвижда да бъдат 199,6 млн. лв. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 3 гласа „за“ и 2 гласа „против“ на на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г.“

На заседанието присъстваха представители на Министерския съвет, на Министерството на финансите и ръководители на службите за сигурност. В Законопроекта за държавния бюджет са очертани основните параметри, цели и приоритети в него. Параметрите на разходите за периода 2021 – 2023 г. г. са съобразени с възможностите на бюджета за финансиране на политиките и с перспективите за развитие на публичните сфери, както и с пандемията от COVID-19 и икономическите последици от нея. Ръководителите на службите за сигурност запознаха Комисията с проектите си на бюджет за 2021 г. и актуализираната прогноза за 2022 – 2023 г. В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ще представя кратко резюме на Доклада на Комисията по политиките за българите в чужбина.

Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, представители на Държавна агенция за българите в чужбина. Господин Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите, сподели, че проектобюджетът за 2021 г. е разработен в условията на ковид пандемия. В основните си параметри той не се различава много от миналогодишния бюджет, като се стреми към стабилност и увеличаване на доходите във всички бюджетни организации. Проектобюджетът на Министерството на културата беше представен от заместник-министър Румен Димитров, който акцентира, че той създава изключително добри условия за реализиране на културната политика на Министерството. Проектобюджетът на Министерството на външните работи

увеличен спрямо предходната година, като най-голямото перо е за българските държавни и неделни училища в чужбина. Освен това има и увеличение на средствата по

„против“ и 1 глас „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по политиките за българите в чужбина предлага на Народното събрание да приеме на

Благодаря, уважаема госпожо Милкова. Последният Доклад за днес е на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители, уважаеми господа министри, представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020г. На свое извънредно заседание, проведено на 3 ноември 2020 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди и гласува Законопроект за държавния бюджет на Република за 2021г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на финансите: госпожа Росица Велкова – заместник-министър, и госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“. Общата рамка и приоритетите в Законопроекта на бюджет 2021 бяха представени от госпожа Росица Велкова, която запозна членовете на Комисията с основните политики в ресора. В основните показатели се наблюдава тенденция на номинално увеличение както на приходите, така и на разходите, при условие че се изключат разходите, свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията. Независимо че параметрите на разходната част на бюджета надвишават 40%-то правило по чл. 28, ал. 1 от Закона за публичните финанси, то след елиминиране на ефекта от еднократните разходи за COVID-19 мерки, те са в рамките на ограничението. По отношение на приходите в настоящата прогноза се наблюдава ръст в номинално изражение за целия тригодишен период. Като относителен дял от БВП те показват динамика, продиктувана от различни обстоятелства, влияещи на данъчните, респективно неданъчните приходи за 2020 г. спрямо 2019 г., бележат спад, основно вследствие на ревизията на 2020 г., отразяваща негативния ефект върху данъчните приходи от икономическия спад вследствие на избухналата пандемия, а също и ефекта от неизпълнение на някои неданъчни приходи и такси. По отношение на разходите тенденциите са за намаление в средата на плановия период както в номинално изражение, така и като дял от БВП. Ръстът на разходите в проекта за 2021 г. спрямо ревизираната оценка за 2020 г. 3,8 млрд. лв., се дължи както на COVID-19 мерки, така и на разходи за други приоритетни политики на правителството в различни области. При тази база и при съществуващата несигурност и рискове прогнозите за относителния дял на разходите към на разходите към БВП за 2021 г. са 42,2%, като следва да се има предвид, че тук са включени разходите, директно свързани с преодоляване на последиците от епидемията.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

госпожо Заместник-министър, дами и господа народни представители! Всички механизми и взаимовръзки в трите бюджета не работят и са прекъснати. Пример за това са замразяването на максималния осигурителен доход, въпреки ръста на максималния размер на пенсията. Друг пример са правилата и механизмите за определяне на основните бюджетни взаимоотношения с общините. Какво като има правила? Те не се спазват и тези правила и механизми се нарушават от изпълнителната власт в лицето на Борисов. Той чрез постановления на Министерския съвет изменя Закона за бюджета в разрез с текстовете на Конституцията. В исторически план борбата за утвърждаване на парламентаризма минава през изземване на правомощията от изпълнителната власт на инструментите за разпределение на държавните пари. Това с постановленията на Министерския съвет е доказателство, че не сме парламентарна, а премиерска република. Върнете правилото бюджетните излишъци да бъдат разпределяни с решения на парламента. Дотогава

госпожо Вицепремиер, господин Министър, колеги! Във време на безпрецедентна здравна криза в последните десетилетия, усложнена епидемична ситуация, утежнена икономическа обстановка не само в България, не само в Европа, а и в целия свят, ние обсъждаме и ще гласуваме бюджета за 2021 г. на Република България. През последните месеци тема номер едно е здравето и веднага след това идва въпросът за парите, за финансирането финансиране, което да помогне на хората, на бизнеса, на икономиката, на здравната система, така че тя да е подготвена. Да е подготвена да помогне и да подкрепи всеки един, без значение дали е осигурен или не е, без значение дали е ляв, или десен, без значение какъв цвят са неговите разбирания. Колеги, този бюджет е бюджет без цвят. Това е бюджет, насочен изцяло към хората, с приоритети: доходи, здравеопазване, пенсионна политика, образование и отбрана. Бюджетът не дава пари безцелно. Той не цели да спечели народната любов, както някои казаха. Нека да не подценяваме бюджета. Един бюджет не би могъл да направи това. Това е един разумен бюджет не по-различен по концепция от бюджетите за догодина на други европейски държави в кризисна ситуация, в каквато ние се намираме в момента. Бюджетът има конкретни цели, политики, които ще помогнат да преведем държавата през тази пандемия, да излезем от нея в относително добро състояние и да се изправим на крака отново възможно най-скоро. много обвинения – предизборен бил бюджетът. Не, следизборен е, антипандемичен. Този бюджет, както каза един колега преди преди мен по бюджета на ДОО, е бюджет на изпълнените обещания, но аз бих добавила – и спазените споразумения. Не се увеличават данъците за бизнеса и хората. Още през 2017 г. беше направена заявка за достигане на минималната заплата от 650 лв., и поетапно, година след година ние вървим в тази посока. Това е последният бюджет за този мандат и целта е постигната – минималната заплата е 650 лв.

Всички пенсионери до месец март ще получават добавка от 50 лв. към своите пенсии. Ежегодно повишаване на доходите на работещите в публичния сектор с 10% – това е нещо, което ние продължаваме да изпълняваме, както и в предходните години. То също не е ново, също не е предизборно, а последователна политика по доходите на хората. За 2021 г. във връзка с пандемията има заложено 30%-но увеличение на заплатите на хората на първа линия за борба с коронавируса. Те заслужават това увеличение. Това не е предизборно решение. Струва ми се, че паметта е къса или може би така е по-удобно. Нищо вярно няма в това, че този бюджет е предизборен. Той е израз, пак казвам, на една последователна политика, която ние предложихме на българите преди четири години. Те ни повярваха, подкрепиха ни. Ние продължаваме да изпълняваме тези обещания. Днес повече от всякога това е необходимо, защото тогава, когато заради световната криза има спад в инвестициите и потреблението, които са основни двигатели на брутния вътрешен продукт, увеличението на доходите е проактивна и антициклична политика от страна на правителството, и ние го виждаме да се изпълнява в редица европейски държави. Разбира се, един от основните приоритети е предприемането на мерки за ограничаване на коронавируса. Над 3 млрд. лв. са заложени в тази връзка в бюджета. Включени са реформи в образованието – 0,4% от брутния вътрешен продукт, или 820 млн. лв. ръст в бюджета за образование, над 580 милиона допълнително за здравеопазване, това са отново 0,4% от брутния вътрешен продукт, припомняме мерките за бизнеса, които са предприети, ДДС от 20% на 9% за определени стоки и услуги до края на 2021 г., мярката 60/ 40, държавна субсидия в туризма, програмите на Министерството на икономиката, операциите, които Българската банка за развитие предприема. Въпреки това чуваме още обвинения към бюджета – разоряващ бил. Само преди няколко месеца знайни и незнайни имена зовяха за повече харчове: грантове, заеми, безвъзмездно финансиране, още пари да се дават, още и още мерки, да се излива неограничен финансов ресурс за борба с коронавируса. И същите тези хора сега казват: ама защо давате? В крайна сметка да има или да няма за хората? Или просто така – дебат да става, и винаги някой да е против? Обвиниха ни, че дългът в бюджета заробвал децата ни. Те щели да плащат нашите заеми. Тук е мястото явно да кажем, че взет дълг може да се използва за погасяване на дефицитите, за поддържане на фискалния резерв, като буфер в трудни ситуации, за нетни фискални плащания по текущ дълг през годината. В тази връзка нека да не манипулираме обществото като насаждаме усещането, че се взима дълг, за да се злоупотребява по някакъв начин с него. Всички сте видели едни графики, които циркулираха в пространството, и аз пак ще ги покажа. Тези графики са красноречиви – България има втория най-нисък дълг в Европейския съюз

В случая дългова спирала няма. България е с 25,6% за 2021 г. под половината от позволения размер по Маастрихтския критерий за конвергенция от 60% от брутния вътрешен продукт. И още една графика ще Ви покажа – графиката за дефицита, и тук сме с най-нисък. Планиран е дефицит от 3,9% за 2021 г. във връзка с пандемията. И тук Европейската комисия направи дерогация. Тоест, ако изчислим дефицита, като извадим разходите за справянето с пандемията, които възлизат на около 2,5% дефицит, оставаме с дефицит от процент и половина, в сравнение с други държави, където дори да се извади този разход, дефицитът е в пъти по-голям от нашия. И само да отбележим, че според данните от есенната икономическа прогноза на Еврокомисията България ще е единствената страна в Европейския съюз с дефицит под 3%, а всъщност дефицитът на три четвърти от страните в Европейския съюз ще бъде над 6%, във Франция, Италия, Белгия, Испания, Румъния ще бъде над 10%. Уважаеми колеги, в заключение, средносрочната бюджетна прогноза за тригодишния период се вижда, че за 2022-а и за 2023 г. се планира да започнем да се връщаме постепенно към старите нива преди кризата, на по-нисък дефицит от процент и половина-два процента. На така актуалния въпрос – кой ще изпълнява следващия бюджет, отговорът е – ще го изпълняваме ние до редовните избори през март, и след това, ако хората отново ни гласуват доверие.

Уважаема госпожо Председател! Репликата ми ще бъде кратка и тя е свързана с начина на бюджетиране на приходната част, защото по предложение и по решение на премиера Вие предложихте, поне обявихте, че ще предложите, в Закона за ДДС доставките на храна да бъдат облагани с 9% ставка – така, както се облагат при при консумацията на място в ресторантите. Как така бюджетирате тази приходна част, на базата на какъв закон, ще има ли изменение Законът между първо и второ четене, защото спрямо Закона за публичните финанси трябва да има първо, нормативна база, на която да се бюджетират приходите? Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Втора реплика? Не виждам. Госпожо Ангелова, за дуплика? Няма да направите дуплика. Госпожо Шевкед, заповядайте за изказване, после господин Сабанов.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, господин Министър, уважаеми колеги! Ние от ДПС още веднъж потвърждаваме, че този бюджет ще доведе до края на финансовата стабилност на държавата. Заложените в бюджета цифри не показват политики в дългосрочен план. От следващата година правителството и Финансовото министерство са предвидили, че брутният вътрешен продукт на България ще нарасне с 4% номинално спрямо 2019 г., докато социалните плащания нарастват с 28%, което само по себе си говори за неразумно отношение, защото не е съпоставим с това, дори и при евентуалното очакване на ръст на икономиката. Ако целта е да повишим потреблението, което да доведе до ръст на икономиката, би следвало в дългосрочен аспект да се насочат усилия към промяна на данъчната политика, а именно понижение или отлагане на плащания по някои данъци, вместо увеличение на разходите. Разходите, които трудно могат да бъдат определени като мерки за преодоляване на последствията от пандемията, представляват 54% от бюджета, докато тези, които са предвидени за подпомагане на бизнеса, са в рамките на 18% от общия размер на разходите, като единствена мярка е предвидена Мярката 60/40, или около 300 млн. лв. от заложения в бюджета. Ние от ДПС считаме, че тази мярка за 2021 г., както и за следващите години, трябва да е 80/20, дори 100/0 за някои от най-засегнатите отрасли. Може да приемем, че поемането на нов дълг и очакваните нива, които той ще достигне през 2023 г. в размер на 29,4% от брутния вътрешен продукт, е, разбира се, нелоша стратегия, която е предприета, стига този дълг да се ползва за повишаване на конкурентоспособността и потенциала на българската икономика в дългосрочен план чрез реформи. Ние от ДПС сме на мнение, че краткосрочната бюджетна прогноза предполага недалновидност по отношение на дълга, който по-скоро ще бъде в тежест на фиска, и при понижение на приходната част следващите години трябва да се приведат и съществени промени в данъчната политика и по-конкретно увеличаване тежестта ѝ върху гражданите и най-вече върху бизнеса, което е от наша гледна точка – бюджетът, построен на принципа „да обгрижим публичния сектор“, като липсват ефективни инструменти за подпомагане на бизнеса и поддържане на активността в кризисната ситуация, което неминуемо ще доведе до много голям срив в производството и загуба на работни места. Друга изненада за нас е очакваният растеж на крайното потребление с 1% в реално изражение. Действително през първите шест месеца на годината е регистриран растеж от 0,6% на годишна база, което е резултат от нарастването с 3,7% през първото тримесечие, но имаме и спад от 2,2% на годишна база през второто тримесечие. През третото тримесечие транспортът и търговията на дребно продължават да се свиват, докато комуникационните услуги нарастват. До края на годината перспективите не са за съществено подобряване на ситуацията. Банките са все по-предпазливи при отпускането на кредити, а трансферите, които осигуряват немалка част от разполагаемия доход на множество домакинства и бизнес, са се свили почти наполовина. Нереалистичната прогноза за 2020 г. прави макроикономическите очаквания за 2021 г. също нереални. Очакваното възстановяване на икономиката може да започне най-рано след средата на годината, като дори и следващият туристически сезон е силно под въпрос, което неминуемо ще доведе и до увеличаване на безработицата, и ще се отрази негативно на потреблението. Без директни инструменти за подпомагане и гарантиране на инвестиционния процес инвестициите ще продължат да се забавят, което влошава допълнително и без това негативните перспективи през средносрочното развитие. Външната търговия също няма да отбележи добър резултат. Предвид гореизложените аргументи ние от „Движението за права и свободи“ като отговорна опозиционна партия няма да подкрепим така предложения бюджет на държавата. Нашата позиция винаги е била ясна и категорична, че този безпринципен кабинет води държавата към бездната, като цифрите в бюджета потвърждават нашата далновидност. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Шевкед. Реплики? Не виждам реплики. Господин Сабанов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Наистина този бюджет е бюджет на изпълнените обещания, и мисля, че хората ще го разберат. Това, което ние като кандидати за народни представители от групата на „Обединени патриоти“ говорехме пред хората, сега става факт. И през всичките тези години, когато се приемаха бюджети и се вдигаха и пенсии, и доходи с малки стъпки, ние говорехме това – че до края на мандата ще изпълним обещанието си за 300 лв. минимална пенсия и за повишаване на доходите на всички български граждани. Днес, когато приемаме на първо четене последния бюджет за този мандат, всъщност ние показваме това, че сме изпълнили своите обещания. Разбира се, че ще има критики от страна на опозицията. Скоро си говорихме, ние в тази зала всички се занимаваме с политика, какво е важното да се знае? Най-важното, което, колеги, трябва да знаем, е, че има две неща, които отличават управляващите от опозицията. Това са гласуванията по бюджета и гласуванията по вотовете на недоверие към правителството. Така че съвсем нормално е опозицията да не харесва този бюджет. Тя, както знаете, не е харесала нито един бюджет досега, винаги „бюджетите ще съсипят държавата“, винаги „бюджетите са на ръба на пропастта“ и едва ли не след започване на новата година ще паднем в тази пропаст. Както се вижда, това не се случи в тези години и както бяхме и ние обявявани за популисти, така в крайна сметка постигнахме своите цели. По какъв начин – има ли значение? Уважаеми български граждани, както се изразяват някои от опозицията, ние заедно с колегите от ГЕРБ, работихме четири смятаме да продължаваме да работим за Вашите интереси, за повишаването на доходите на всички Вас, за да може всеки един българин да се чувства по-европеец, отколкото се е чувствал в началото на мандата. Ние от „Обединени патриоти“ ще подкрепим този бюджет.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители от управляващото мнозинство! Не са толкова розови нещата и не е толкова светло бъдещето. Не е възможно да подкрепим държавен бюджет, въпреки безспорното и справедливо увеличаване на възнагражденията на учители, лекари, медицински сестри, хората, които са на първа линия в борбата с пандемията. Липсва най-важното подкрепа за доходите на преобладаващата част от българските граждани, тези с най-ниски възнаграждения, за хората, които с мизерната и замразена за следващите три години минимална работна заплата, са обречени на продължаващо социално изключване. Време беше и съжалявам, че господин министърът на финансите го няма в момента в залата, време беше за промяна в данъчната система. Време беше за солидарност и справедлив баланс при данъците върху доходите. Защото в края на годината бизнесът отново ще разпредели печалба и дивиденти, а работниците и служителите ще продължават да носят основната данъчна тежест.

В такива тежки времена въвеждането на данъчни облекчения за работещите на минимална работна заплата е най-малкото, което трябва да се направи. По подкрепата на това наше предложение ще се види има ли в тази зала народни представители, които са съпричастни към хората с най-ниски доходи. Защото става въпрос за над 1 000 000 наши съграждани, които вместо да подкрепите, съвсем скоро ще накарате да полагат двойно повече извънреден труд. Въпреки опита Ви да убедите и народното представителство, и обществото в предимствата на представения проект на бюджет, истината е следната: уважаеми колеги, това е бюджет на бедността, и то за дълъг период от време! Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики? Не виждам. Господин Кичиков, заповядайте за изказване.

Госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Бюджетът за следващата 2021 г. трудно може да бъде наречен антикризисен бюджет, по-скоро е бюджет, при който виждаме едно раздаване на калпак, бюджет, създаден по линия на най-малкото съпротивление, а идеята е ясна – като се раздаде на калпак, после този калпак на следващите избори Проектът изобщо не включва антикризисни мерки, предвижда социални разходи, голям дефицит, дълг и оставя впечатлението, че единственият приоритет при съставянето му са следващите избори. В никой от големите разходи, заложени в бюджет 2021, не се виждат реформи – вижда се социалният елемент, в който сам по себе си няма нищо лошо, но когато е пречупен и изкривен само през призмата на управляващите и с този социален елемент се цели само и единствено политическото оцеляване на субектите от управляващата коалиция, това вече е проблем. Всъщност, колеги, единствените реформи, които се предвиждат от правителството, са такива, които биха му позволили да харчи повече. И тук ни се казва, че разпускането на фискалните правила е необходимост в период на необичайни и кризисни обстоятелства дефицитът трябва да е по-висок, за да може държавата да харчи повече, за да пребори пандемията и икономическата криза, причинена от нея. Но коя от основните разходни мерки, обявени от правителството, е директно насочена към борба с конкретните икономически ефекти от пандемията? Няма такива! Разбираемо е и е практика – в период, в който престоят избори, харченето винаги е по-голямо. Но даже и в такава обстановка можеше да се прояви малко здрав разум и да се даде приоритет на по-смислени и дългосрочни политики за сметка на предложените ни в настоящия бюджет. Голяма част от разходите ни се представят като еднократни, но ние сме убедени, че те ще се превърнат в дългосрочни. Няма шанс равнището на разходите в дългосрочна перспектива да е по-късно и тук не виждаме мерки за ускоряване на растежа. Липсват каквито и да било мерки за дългосрочно възстановяване на икономиката. На фона на всички разточителни разходи ни се губи подкрепата за бизнеса – онази част от икономиката, която всъщност произвежда нещо, а не само преразпределя, ще продължи да страда. Стимулирането на инвестициите трябва да е приоритет. Иначе ще се окаже най-същественият проблем в дългосрочен план. Затова ние от „Движението за права и свободи“ призовахме всички заедно, на базата на своите политически програми и виждания, за консенсус относно това да определим национални приоритети, които да бъдат изпълнявани от всяко едно бъдещо правителство. В ситуация като днешната, когато имаме криза, породена от коронавируса, и друга криза, породена от поведението на управляващите, с която се разгражда държавността, това щеше да бъде в полза на хората и държавата. За съжаление, явно ще продължим, както досега 10 години политическо безвремие и бягство от реформи, публични инвестиции – без цел и резултати, и разрушаване на вече 20-годишен политически консенсус за финансовата стабилност на страната.

Не виждаме в бюджет 2021 справедлив механизъм за подкрепа на най-засегнатите. Няма справедливост. Няма и солидарност. А от управляващата коалиция се обяснява, че бюджет 2021 е най-социалният бюджет за последните години. Създаването заради гласа е предизборно – няма друго обяснение. За всеки – поравно. Само че аз искам да Ви информирам защо казвам, че няма справедливост и солидарност в една такава сложна ситуация, една криза, в която се очаква не големите пари да определят съдбата на гражданите, съдбата на работещите, кои да бъдат приоритетни сектори в икономиката, а държавата да влезе във функциите си на социална държава, така както е записано в Конституцията на Милион и половина български граждани са на трудови договори с минимална работна заплата, милион и триста хиляди са тези, които работят от 650 лв. – минималната работна заплата, до 2000 лв.

близо 300 хиляди работещи, включително за възнаграждения над 10 хил. лв. месечно – на човек! – не говоря за домакинство. В една такава сложна кризисна ситуация, особено от прогнозите, които се правят за следващата година, Вие трябваше да отговорно решение, което може би не Ви е присъщо като политика, но то щеше да бъде с широка обществена подкрепа. Солидарното общество бива подтиквано да бъде такова от решенията, които вземат управляващите. Затова ние вече сме направили предложение за промени в Закона за данък върху доходите на физическите лица, което Вие пренебрегвате. Сега при гледането на бюджета необлагаем минимум за хората с трудов договор на минимална работна заплата. След приключване на годината да се възстанови авансово удържаният данък върху доходите от трудови възнаграждения.

Вие сигурно не знаете какво значи човек да работи на минимална работна заплата, знаете ли колко получава всъщност – когато няма клас, когато не е работил, особено ако е млад човек? Знаете ли, че това всъщност ще са 500 лв. – за да бъда точен – 504 лв.? Ние предлагаме тези 56 лв., които се удържат всеки месец в края на годината, една такава социална група, много голяма при това – над 1 500 000 в България, да има възможност да възстанови тези 672 лв. Не са много, но всъщност са изключително голяма сума пари за голяма част от българските граждани. Това е стойността на един хладилник. Вие сигурно не знаете, че има и български семейства, които не знаят или имат недостиг на електроуреди – нямат и хладилник!

Приключвайте. КРАСИМИР ЯНКОВ: Данъчна преференция в размер на прага на бедността, предвидена като 369 лв. за следващата година, за получаващи трудови доходи в размер от 650 лв. до 2000 лв. Сумата също не е голяма. Става въпрос за около 450 лв., които обаче са солидарно отношение, регулирано чрез управленско решение по отношение на кризата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Янков. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията, колеги. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Представям на вниманието Ви „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Проект за решение за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина

Приема правила за дистанционно участие по електронен път в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, както следва: 1. Народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в пленарните заседания на Народното събрание, включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19. се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие. 3. Председателите на парламентарните групи представят до 18.00 ч. на деня, предхождащ пленарното заседание, в кабинета на председателя на Народното събрание списък на народните представители от съответната група, отговарящи на условията по т. 1 и изразили желание да участват в пленарното заседание. 4. Народен представител, нечленуващ в парламентарна група, отговарящ на условията по т. 1 и изразил желание да участва в пленарното заседание, заявява това в срока по т. 3 на електронен адрес:

На всеки народен представител, включен в списъка, между 8.00 и 8.30 ч. в деня на съответното пленарно заседание от кабинета на председателя на Народното събрание се изпраща линк за регистрация

народните представители по т. 5 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в пленарна зала. След проверка от секретарите на Народното събрание дали визуализираните на екрана народни представители са включени в списъка по т. 5 и по разпореждане на председателя, дежурният оператор на компютризираната система за гласуване ги добавя в системата, с което те се смятат за присъстващи на заседанието.

изречение първо и второ заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателят дава и отнема думата на народния представител чрез платформата. Използваното време се отчита във времето по чл. 58 58 от ПОДНС. 8. Народният представител по т. 6 участва в обявено гласуване след приключване на гласуването на народните представители в пленарната зала, като лично и устно заяви своя вот „за“, „против“ или „въздържал се“. Резултатите от съответното гласуване се сумират и председателят обявява общия резултат. 9. Секретарите на Народното събрание подпомагат председателя при прилагането на тези правила. 10. Народните представители, които участват дистанционно по електронен път в пленарните заседания на Народното събрание, изразили желание да участват в пленарното заседание, си осигуряват сами необходимите технически средства и връзка с интернет. 11. Тези правила не се прилагат при тайно гласуване и за закритите заседания на Народното събрание.“ Уважаеми народни представители, предложеният Проект на решение във връзка с усложняване на емидемичната обстановка в страната поради разпространението на COVID-19 и в случая на народни представители от всички парламентарни групи, които са препятствани да присъстват в пленарната зала поради спазване на наложени противоепидемични мерки, като отчитаме необходимостта на тези народни представители да бъде осигурена възможност да участват в пленарната работа на Народното събрание и с цел ограничаване разпространението на заболяването в парламента, предлагаме този Проект на решение, с което да се регламентира участието им да бъде обезпечено чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, като им осигурява лично, пряко и виртуално участие в пленарните заседания. Позволете ми, госпожо Председател, да обърна внимание на народните представители, че приемането на това решение ще позволи на всички народни представители, които са в задължителна изолация или карантина по смисъла на Закона за здравето да участват в пленарните заседания и да изявят свободно своята воля, така както стана дума днес в това пленарно заседание. Позволете ми да продължа представянето на Проекта с изказване – да предложа редакционни поправки в текста на Решението.

представители са включени в списъка по т. 5 председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в стенографския протокол. Председателят открива заседанието, когато броят на регистрираните народни представители чрез компютъризираната система за гласуване заедно с регистрираните чрез визуализиране е повече от половината от народните представители.“ Това е едното предложение, госпожо Председател. И другото предложение, което искам да направя, е за добавяне на нова т. 12, която да гласи: За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Смятаме, че с това решение, уважаема госпожо Председател, ще се създаде невъзможност на тези наши колеги и да се регистрират, и да участват в заседанието, и да гласуват и да проверят по какъв начин е отразен вотът им чрез справка за гласуването, която е неизменна част от

Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Господин Симеонов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам в т. 6

Точка 6 в окончателната си редакция, уважаеми народни представители, ще изглежда така: „6. При проверката на кворума по чл. 52. ал. 2 от ПОДНС народните представители по т. 5 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в пленарна зала.

Председателят открива заседанието, когато броят на регистрираните народни представители чрез компютъризираната система за гласуване заедно с регистрираните чрез визуализиране е повече от половината народни представители.

Първо ще подложа на гласуване редакционната поправка на т. 6, която господин Ципов току-що изчете. Гласували

95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на господин Симеонов „визуализиране“ да се замени с „показване“. Гласували

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам днешното пленарно заседание. Благодаря на всички за работата. Следващо редовно пленарно заседание на 11 ноември от 9,00 ч.